Благодаря. За изказване съм записал народните представители Румен Христов и Христо Иванов. Давам първо думата на господин Иванов, тъй като от ГЕРБ СДС вече имаше две изказвания. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Президент, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми гости! Позволете ми да изложа аргументите, с които „Демократична България“ ще подкрепи така предложения състав на кабинет – премиер и На първо място, този кабинет заслужава да бъде подкрепен, защото в момента това е най-добрият шанс, който България има – да има ефективно редовно правителство след много месеци невъзможност това да се случи. Това е изключително важно и нещо, което ни ангажира. Ние се радваме да подкрепим мандатоносителя и предложения кандидат за премиер. Доколкото виждаме, „Продължаваме Промяната“ – това, което и мнозинството български граждани видяха в тях, е една политическа сила, която може да се надява – необременена с досегашни политически политически трудности, наистина да стартира един процес на дълбока трансформация, от който имат нужда българската държава, нейните институции и българската икономика, за да можем да реализираме потенциала на страната, и това е много важно. Ние подкрепяме предложеното споразумение, подписахме го. То беше постигнато от мандатоносителя в преки преговори с останалите политически формации, които ще подкрепят това управление като като реалистичната възможност в този момент, и защото виждаме в това изпълнение на няколко много важни за нас политически цели. На първо място, това споразумение позволява да се формира не просто мнозинство, което днес да избере кабинет, а мнозинство, което да е структурирано около писмено споразумение, което позволява България да се управлява, без да зависи от гласовете на ГЕРБ и ДПС. Това за нас е стратегически важна цел, за да се осигури възможност – това е само предпоставка, то не реализира антикорупционните политики, но е важна предпоставка за това в България да започнат да се реализират антикорупционни политики и от тази гледна точка заслужава нашата подкрепа. Това коалиционно споразумение съдържа в себе си множество заявки. То, и нека да сме честни, съдържа в себе си и много теми, които са оставени да бъдат изяснявани в процеса на работа. Това е практически прагматично възможното в този времеви прозорец и в този момент. Тук аз искам да го нарека с името му, това е възможното, то ще предполага продължаващ дебат и е много важно, защото означава, че това управление – всъщност може би можем да кажем, че някои от неговите несъвършенства, дори това, че е толкова сложна коалиция, че има толкова много полета в споразумението, които тепърва ще се изчистват в разговор, в дебат, е гаранция, че това управление няма да може да концентрира власт в себе си. А всъщност ние имаме нужда от точно това. Ние имаме нужда от управление, което разбира своето оцеляване през връщането на власт, а не през концентрирането на власт така, както се случваше през годините досега. И в този смисъл, дори и някои от нещата, за които може да бъде критикувано това управление, всъщност за нас са възможност България да става все по-свободна страна, възможност ролята на парламента да се връща и това за нас е много важно. За нас е много важно да подкрепим това управление, защото писменото споразумение върви с една конструкция в Министерския съвет, която – да, не е оптимална, а е усложнена, но тя не може да бъде друга, когато имате четири толкова различни формации, които я подкрепят. В нея са заложени механизми за гаранции за определена взаимна – не бих казал противотежест, не бих казал контрол, но за дебат, за възможност всички да знаят какво се случва и всички заедно да обсъждаме какво се случва. Това е възможност ние да имаме едно принципно различно управление. То не гарантира това. Зависи от всички нас как ще участваме в този процес. Ние от „Демократична България“ влизаме и даваме подкрепа именно защото смятаме да дадем принос за това да имаме едно управление, което е фундаментално по-прозрачно, фундаментално по-открито в самия процес на планиране на това, което смята да прави, фундаментално базирано именно на принципа на това, че властта трябва да се връща на обществото, а не да се концентрира в позицията на премиера и един кръг около него, както сме виждали досега. Затова за нас си заслужава да бъде подкрепено това управление. Както всеки компромис, и този, който постигнаха мандатоносителите, мисля, оставя всеки един от участниците с някаква доза неудовлетворение, което казва едно – това е добър възможен компромис. компромис. Влизат в това мнозинство четири партии, които са изключително различни, и те ще останат различни. Ние няма да изоставим своите разлики – дълбоки, философски, доктринални разлики например с колегите от БСП. И тази необходимост при всяко едно положение да търсим средния път ще гарантира, че това управление ще бъде центристко управление, такова, което всъщност може да послужи на голямото мнозинство от българските граждани независимо от разликите, които имат те помежду си. Това също е много важно, ако успеем да го реализираме. То не е лесна задача. Имаме предпоставка за нея. Трябва да я реализираме и ние ще работим за това. Подкрепяме го и защото можем да дадем принос. Аз няма да говоря за това, че ние сме гаранти за нещо. Ние искаме да дадем принос в следващото управление, особено в областта на три политики, които за нас от „Демократична България“ винаги са били много важни. На първо място, става дума за това, което – аз приемам хумора на господин Дилов – за климатичните промени. Твърде дълго България си затваряше очите за тази реалност. И не просто за реалността на това какво се случва с планетата, а за реалността на това, че икономиката, технологиите се променят и те се променят в посока на изцяло нова философия на правене на икономика, и как технологиите се свързват с икономическото развитие. Навсякъде в момента виждаме европейските правителства да приемат тези зелени политики като хоризонтални политики, затова е необходимо да има такъв вицепремиер и това е адекватно на курса на много европейски правителства, включително и в Германия в момента. Това министерство, аз се радвам, че ще бъде оглавено от един човек, който олицетворява едно движение – българско природозащитно движение, което много дълго време по улици и площади, по съдебни зали се бореше за защита на природната среда в България. Това е много добър знак за развитието на българската демокрация. Ние ще можем да допринесем и в областта на въвеждането на електронното управление заедно с вицепремиера по добро управление. Това също оценявам хумора, но не е уместен. Да, България има нужда от добро управление. И да, това не е всяко управление да е добро. За да бъде добро едно управление, трябва да се положат концентрирани усилия в това да се използват всички възможности на съвременните технологии и постижения на европейската демокрация, за да придвижим наистина българската администрация от сегашното състояние, което е застинало някъде между 19-и век и края на Тодор-Живковата епоха – да я придвижим в 21-ви век. Можем да го направим, трябва да го направим, дължим си го и има екип, който – аз много се радвам, че и ние даваме принос към него, който ще си постави тази амбициозна цел, ако, разбира се, ние всички го подкрепим. И не на последно място, съдебната реформа. Много пъти тук се говори за необходимостта от независим съд в България. Слава богу, че това се осъзнава. Ние от „Демократична България“ се надяваме да имаме принос в това отношение. Много се радвам, че кандидат-премиерът извади пред скоби необходимостта от конституционна реформа, за която всички тук ще трябва да работим. Защото България трябва най-накрая да започне да прави дълбока съдебна реформа. Казват ни го нашите граждани, казват ни го нашите партньори. От това зависи прилагането на Плана за възстановяване – конкретно, изрично, не просто върховенството на закона, господин Гешев.

Тук сте и си позволявам да се обърна към Вас: освободете България от себе си, освободете българските прокурори от себе си. Нека българското общество да може да започне реформата на прокуратурата в дълбочина заедно с българските прокурори, свободни от този модел, който Вие олицетворявате в момента, но не е започнал с Вас, разбира се. Всичко това са причини да вярваме, че имаме шанс с това управление. То ще бъде сложно, то има огромни сложности пред себе си, пред които се изправя, но вярваме, че то има шанс наистина да започне една дълбока трансформация на страната ни и ние искаме да допринесем за това. Вярваме, че с нашата помощ и с помощта на всички останали колеги можем да променим страната. Затова в името на тази надежда ще дадем гласа си днес за това управление, за този състав на Министерския съвет и за господин Петков като премиер. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Господин Христов, заповядайте за изказване. РУМЕН

Няма да го подкрепим по няколко причини. На първо място, защото ние заявихме нашата ясна и категорична позиция, че ще бъдем опозиция – конструктивна, но взискателна опозиция. На второ място, защото вътре присъства нашият основен опонент – Българската социалистическа партия. Правителството е съставено от четири формации, тоест то има три златни пръста и едно силно външно влияние от страна на президента Радев с неговите шестима представители в правителството. Аз обаче нямам отговор на въпроса – така са решили, така са направили коалицията, колегите какво правят – доскорошни наши колеги от „Демократи за силна България“ конкретно, които между впрочем са много последователни. Те подкрепиха госпожа Мая Манолова за кмет на София, после получиха гласове от БСП за избор на техните осем районни кметове пак от БСП, впоследствие работиха за левия кандидат господин Радев, а не подкрепиха господин Лозан Панов и сега – заедно в коалиция с БСП. От тази гледна точка заявявам категорично, че в този парламент единствената десница – консервативна десница, е ГЕРБ СДС. Не приемам становището, че няма ляво – дясно. Напротив, има ляво, има дясно. Това е класиката, и тя ще продължи. Уважаеми господин кандидат за министър-председател Петков, аз като единствения представител на първото демократично правителство – това на Филип Димитров, когото много уважавам, макар и в качеството ми на заместник-министър тогава, бих Ви посъветвал съвсем приятелски: ние бяхме на Вашите години също толкова ентусиазирани, толкова бързо щяхме да правим промените да не живеете с чувство за уникалност, защото всички правителства през тези години са оставили нещо положително за тази държава. Да, допускали сме и грешки, но „Съюзът на демократичните сили“ – гордо мога да заявя, е партията, която промени България, дала е нещо за това, което се случи в България. (Шум и

Благодаря. Уважаеми господин Председател, господин Президент, господин Премиер, уважаеми госпожи и господа народни представители и министри! Третите поред парламентарни избори в рамките на една календарна година доведоха страната ни до фактическа невъзможност да бъде създадено правителство, което да има ясна идеология и което да си постави конкретни измерими цели за това каква България искаме да имаме след четири години. това ясно говори бързо скалъпеното коалиционно споразумение, в което не виждаме нито цели, нито индикатори. Остана ни само препратката към Германия. Всъщност това е една коалиция от четири партии плюс квота на президента, която ни предлага правителство с три фракции – корпоративна, партийна и откровено милиционерска. Корпоративна – в лицето на собственика на една от най-големите куриерски компании в страната и председателката на Българския фармацевтичен съюз, която ще трябва да управлява милиарден здравен бюджет, в който 37% от разходите отиват за лекарства.

Милиционерска – специална квота на президента Румен Радев в лицето на силовите министри, които очевидно ще съблюдават изпълнението на заповедите на президента от всички останали, включително и от премиера. Недалновидното поведение на така наречените „партии на протеста“ доведе до това, че бяха пометени от хората, чийто изкуствен имидж самите те напомпаха, и напълно в съответствие с житейската максима: „Революциите изядоха децата си!“ Днес всички стискат очи, стискат зъби пред кражбата на интелектуална собственост, нарушенията на Конституцията, нищожните резултати от икономическите мерки на служебното правителство, гръмкия провал на инвестициите в електромобили, липсата на митичните 600 чуждестранни инвеститори. Липсата на доверие между коалиционните партньори е повече от очевидна. Неслучайно в структурата на Министерския съвет се предлагат цели пет вицепремиери – бъдещи политкомисари. Един от тях ще бъде супервицепремиер и съминистър-председател. Но още по-интересна ще бъде ролята на вицепремиера по ефективното управление, сякаш ефективното управление не би трябвало да бъде цел и ангажимент на всеки министър. Структурата на Министерския съвет имаше нужда от реформа и ние от Политическа партия ГЕРБ сме давали многократно заявки в тази посока, включително и в нашата предизборна програма. Например предложихме Министерството на труда и социалната политика да се раздели на Министерство на социалната политика и на Министерство на труда и индустриалните отношения. Такова едно разделяне би имало много повече смисъл, отколкото изваждането на иновациите от икономиката. Отделянето на растежа и иновациите от икономиката е абсурдна идея, която ще доведе до още по-голяма фрагментация. Бъдещото Министерство на растежа и иновациите вероятно ще изземе целия наличен ресурс за управление на икономиката, така че БСП очевидно ще бъдат само с голямата табела. По прогнозни данни средствата, които са предвидени за научни изследвания и иновации в различните програми и инструменти, са над 6,65 млрд. лв. и те умело ще бъдат концентрирани в ръцете на „Продължаваме Промяната“ така, както бързо и технично настоящият кандидат за премиер успя да си присвои Българската банка за развитие за еднолично управление. Всъщност „Продължаваме Промяната“ в рамките на същото това ведомство ще управлява „София Тех Парк“, ББР, Фонд „Мениджър на финансовите инструменти“, Българската агенция за инвестиции, така че общият бюджет достига до 12 млрд. лв. Както казах, за БСП остава само табелата. Не става ясно и как кореспондират заявките за намаляването на държавната администрация със създаването на нови министерства и агенции? Държавната администрация на централно ниво е точно 56 хиляди души, видно от статистиката на НСИ. Заканата 30 хиляди от тях да бъдат съкратени до края на 2022 г. означава повече от 50% от държавната администрация да бъде унищожена. Това всъщност показва освен неразбиране за ролята на администрацията и недопустима намеса в изпълнителния капацитет на държавата, защото за всички е ясно, че не точно новите политици ще бъдат моторът на ефективното действие по реализацията на така нареченото „споразумение от мола“. За всеки разумен човек става ясно, че на властта се гледа като на баница. Тя е разпределена на порции, а не на функционални отговорности и в този смисъл очаквано ще задоволява преимуществено партийни и квотни апетити. Затова спокойно мога да завърша с перифразата на библейската сентенция: „По структурата ще ги познаете.“ За нас тя е ясна и затова няма да я подкрепим, но скоро ще стане видна и за гражданите. Няма. За изказване давам думата на Стоил Стоилов от „Продължаваме Промяната“.

Уважаеми господин Президент, уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър-председател, госпожо Вицепрезидент, уважаеми представители на вероизповеданията, Ваши Превъзходителства, госпожо Председател на Конституционния съд и съдии от Конституционния съд, уважаеми вицепремиери и министри, уважаеми представители на съдебната власт, колеги народни представители и уважаеми гости! Благодаря на колегите, които се изказаха досега с конструктивна критика за предложения състав на Министерския съвет. Искам да привлека Вашето внимание, че това, което се случва, е един нов начин за водене на политика посредством прозрачност. Още от началото на нашата кампания ние бяхме по площадите, по улиците, говорехме с хората директно, разбрахме за техните проблеми и за неуредиците в различни части от държавата. След като спечелихме изборите, проведохме публични преговори пред камери с нашите коалиционни партньори и благодарение на тези преговори сега можем да чуем Вашите конкретни предложения как могат да бъдат подобрени нашите предложени политики, за което Ви благодарим. Преговорите бяха в 18 ресора, повече от 90 часа проведени преговори и гледани над два милиона пъти. Кажете ми тези от Вас, които казаха, че това са го виждали и преди – кога преди се е случвало изцяло публични преговори за правителство пред камери и пред цялото общество? Досега не мисля, че се е случвало това. Ние показахме и благодаря на Кирил Петков и на нашите колеги, че показаха как могат да се водят изцяло прозрачно и публично преговори за управление в интересите на народа. Всичко договорено и подписано е налично в интернет и разпространено по всички медии. И искам да завърша с това: такава прозрачност могат да си позволят само свободни хора – свободни от зависимости, които изцяло действат в интересите на народа. Благодаря Ви и призовавам да преминем към гласуване на проектокабинета. Благодаря, господин Стоилов. За реплика? Няма. Заповядайте за изказване. Господин Председател, господин Президент, уважаеми колеги! Спестявам обръщенията, за да пестим времето. Бих искал да се обърна към новите колеги – новите колеги в залата, които са учили в университети в Европа и в Съединените щати, които имат западно образование и възпитание и обещават, че ще внесат демократична култура и ценности в политическия живот на България. Уважаеми колеги, аз също много преди Вас учих в Европа. Междувременно десетки хиляди български момчета и момичета учеха и учат в Европа и на всички нас родителите ни са късали от залъка си с надеждата, че ще научим нещо и ще пренесем в България европейските ценности, включително демократичните ценности. Знам какво сте учили, знам какво сте видели и позволете ми да припомня някои неща от тези, които сте учили и които сте видели. На първо място, това, което със сигурност сте видели там, е, че не е възможно западноевропейски или американски политик да наруши Конституцията или законите и да остане в политиката. Това там не е възможно! Със сигурност знаете и това сте го видели също там, че не може политик – министър, да използва език на омразата, да стигматизира обществени групи и да остане в политиката, това не е възможно. Със сигурност знаете, че на много западни езици изразите „карай да върви“ и „голяма работа“ са смислово непреводими, особено когато става дума за нарушаване на законите и на тези принципи, за които говорим. Мислех си, казвам Ви откровено, че господин Петков, който е учил в престижен университет и е запознат със западните политически практики, можеше да се вслуша в разумните гласове, включително в тази зала, които го съветваха той да не бърза да заема високи държавни позиции, преди да се изяснят някои въпроси. Изглежда обаче по-силни са били гласовете на тези, които са му казвали: „Не се притеснявай, ние ще размажем опозицията и ще заглушим всеки глас, който ще си позволи да задава неудобни въпроси.“ Тук ще припомня още нещо, на което са Ви учили на Запад, колеги, и това е толерантността – толерантността към другото мнение, уважението към другия. В демократичния свят всеки уважава другото мнение и не си и помисля, че то може да бъде заглушавано с репресии, диктати, страх. Освен това, както знаете, в демократичните общества е политически некоректно да се правят обобщения, както вече споменахме. Такова мислене е политически некоректно, неевропейско и осъдително. В проектокабинета има хора, които искат да размазват опозицията, да заглушават другите мнения, да управляват с репресии, диктати, страх. Вие, които сте учили и живели в Европа, знаете, че това не е европейско. И понеже в персоналния състав на правителството се прави демонстрация на незачитане на закона и на нетолерантност, ние не можем и няма да подкрепим такова правителство. Понеже все пак трябва да мислим позитивно и сме възпитани и позитивни хора, нека да кажа кое според мен е позитивното за страната и за обществото в цялата тази неприятна ситуация. Позитивното е, че господин Кирил Петков, оглавявайки изпълнителната власт, няма друг избор, освен да бъде пръв страж на Конституцията и на законите. Не се поддавайте, господин Петков, на гласовете на сирените, включително във Вашия бъдещ кабинет, които ще Ви нашепват, че можете да управлявате една европейска страна с изключително свободомислещ народ чрез репресии, диктати, страх. Българският кораб в момента минава между Сцила и Харибда. От едната страна дебне опасността от диктатура, от другата наднича анархията. Вържете се за мачтата, спазвайте стриктно Конституцията и законите и уважавайте опозицията. Сигурен съм, колеги от управляващото мнозинство, че оттук нататък Вие, защото сте възпитани и образовани в демократични ценности, ще спазвате стриктно ценността на политическия плурализъм. Това, между другото, го пише в чл. 11 на българската Конституция, в която след малко някои хора ще се закълнат за пореден път. Разчитам, че оттук нататък и Вие ще помагате да обясняваме това, на което са ни учили в престижните западни университети, и ще ни уверите с бъдещите си действия, че Вие сте учили същото, което и ние сме учили. И дано не се окаже, че нашите родители са харчили напразно парите си, за да ни изучат в чужбина. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря. За реплика – заповядайте, госпожо Симеонова. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Чолаков, вече два месеца слушам непрекъснати лъжи и атаки срещу господин Кирил Петков, за мен просто Кирил. Лъжите, демагогията, манипулацията, фалшивите новини са грозното лице на едно вече отминало време, за което българските избиратели казаха категорично и ясно: „Стига!“

едно общество, в което Кирил е един от многото. Кирил е един от онези млади, горди, образовани и талантливи хора, които Вие никога не забелязвахте и не допуснахте да развиват и покажат своя талант, защото, виждате ли, хората като нас и като господин Кирил Петков – ами ние не искаме да сме слуги на корупционни схеми, също така не искаме да сме част от васални зависимости.

Както казахме, сега на сцената излизаме новите, младите хора, заедно с Кирил Петков – децата на промяната. Родени през 1980-те, 90-те години, ние нямаме нищо общо с демоните на миналото. И да, ние сме хората, които ще направим България Родина на първо място. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Симеонова. Други реплики има ли? Заповядайте, господин Ананиев. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Чолаков! Гледам много нервни от тази страна, голяма нервност, голяма нервност, но всички забравяте едно нещо – оценката на това, което се случва, беше дадена на 14 ноември и оценката е първа парламентарна сила на „Продължаваме Промяната“. Също така много Ви пречи господин президентът Радев, но на 21 ноември той разби на пух и прах Вашия кандидат и хората много ясно заявиха, (Ръкопляскания.) Тази промяна ще дойде, независимо от това дали на Вас Ви харесва или не, тя е тук, днес ще я гласуваме и ще започне от днес. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Трета реплика има ли? Няма трета реплика. Дуплика. Принуден съм да направя дуплика. Смятах да запазим добрия тон, но господин Ананиев, току-що колегите ми припомниха – аз не съм участвал тогава, разбира се, в управлението, че Вие сте били коалиционен партньор в правителството на Борисов 2.

напомнят ми за едни други времена, аз съм много възрастен вече и си спомням как беше по времето на комсомола. Надявам се да сме ги минали тези времена и да говорим делово, както се говори в Западна Европа впрочем. Ние се опитваме да бъдем делови и ще се стараем да бъдем делови през цялото време. Знаем решението на Конституционния съд, не можем да го заобиколим, знаем, че има някакви други процедури. Както каза колегата Дилов, в българската историческа практика се харесва хайдутството. Но аз съм сигурен, че и Вие, както и аз не искаме да живеем в такава страна. Искаме да живеем в страна, в която се спазва законът, в която се уважават хората, в която има нормална, спокойна дискусия, в която гледните точки се изслушват и в която никое мнозинство не малтретира силово малцинството. Още повече знаем, че историята е много дълъг процес – днешното малцинство утре може да стане мнозинство, както е ставало много пъти. Изрично казах Вие имате огромна отговорност, много по-голяма, отколкото всеки друг. Вие трябва да бъдете пример за спазване на закона. И аз вярвам, че Вие го осъзнавате и вярвам, че ще го изпълните. Вярвам, че ще изпълните със смисъл тази идея, че Вие трябва да спазвате закона

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент и госпожо Вицепрезидент, дами и господа министри, уважаеми колеги! Днес избираме не просто правителство на България. Днес избираме едно правителство, което ще има тежката задача да изведе България от няколко изключително тежки кризи. Ние разбираме цялата отговорност, която ще легне на плещите на нашите колеги в бъдещия Министерски съвет. И ние не просто разбираме тази отговорност, но ние ще я споделим. „Има такъв народ“ ще подкрепи кандидата за министър-председател и предложената структура и състав на бъдещия Министерски съвет. В следващия Министерски съвет „Има такъв народ“ поема изключително тежки ресори ресори, от които всички бягат. Но ние като отговорна политическа партия, която никога не е бягала от своята отговорност, ще направим всичко необходимо, за да не се срамуват българските граждани от нас. Днес приключва времето за лозунги, заклинания и празни обещания. От днес започват делата, по които ще бъдем оценявани от българските граждани. Пожелаваме успех на министрите и това, в което бих могла да уверя нашите коалиционни партньори, е, че ние ще бъдем последователни, лоялни и коректни партньори, но ще продължим да бъдем истински, шарени, понякога може би по-остри – да не спестяваме и добрите, и лошите новини за правителството, защото истинското партньорство трябва да се гради върху принципи, каквито смятам, че сме заложили в подписаното споразумение и че всички ние заедно ще спазваме. Пожелавам успех на новите министри. Ние ще ги подкрепяме в рамките на парламентарното мнозинство, стъпвайки единствено и само на ясни принципи, на честност и на последователност. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Василева. Реплики? Няма реплики. Сега народният представител Тома Биков има думата Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Едно от позитивните изказвания тук беше на госпожа Симеонова, която каза, че господин Петков е млад, така че и аз като негов набор мога да се причисля към групата на младите. За разлика от повечето от тях обаче аз „младост не помня“, така че съм по-умерен в своя оптимизъм и в своя ентусиазъм. По стечение на обстоятелствата в последните шест години аз бях част от управляващото мнозинство – четири в управляващото мнозинство, две в Министерския съвет, и зная, че това, което Ви предстои, не е никак лесно. Това, че се оплаквате от нападки, атаки, дори обиди понякога, е нещо, което не трябва да правите от днес, защото това е нормално. Така ще бъде, така е в политиката. Това, което ме притеснява – аз имам чувството, че Вие не си давате сметка напълно за реалността, пред която сте изправени. България е поставена в много сложна ситуация, много тежка ситуация на неотминала политическа криза – изборът на едно редовно правителство не решава политическата криза; на предстояща икономическа криза; на развиваща се ценова криза; в много тежка международна ситуация и геополитическо позициониране спрямо Република Тези неща не могат да се решат с ентусиазъм, те могат да се решат с много сериозни усилия, и то на цялото българско общество, не само на управляващото мнозинство, камо ли пък на една или две партии от мнозинството. Тези неща изискват мобилизация на обществена енергия, и то мобилизация в позитивния смисъл, не насочена навътре в обществото. Нито грам от българската енергия в тези дни не трябва да отива в конфронтация, в саморазправа, в реваншизъм, в обиди, ако щете, и това зависи само от Вас, то не зависи от никой друг. За съжаление, ние виждаме знаци, че не осъзнавате напълно тази реалност и от това ще загубите само Вие. Като опозиция ние имаме ангажимент да бъдем коректив, да критикуваме, да следим за това какво правите, да контролираме чрез парламентарния контрол. Това, което ни предлагате днес да гласуваме, е едно коалиционно управление. Нека да го наречем с истинските имена – то е ляво-либерално, защото партиите в него – една се определя като лява, другите очевидно са либерални. И в това няма нищо лошо, това е част от Вашата идеология. Въпросът е, че това управляващо мнозинство и това правителство само по себе си няма мандат за дълбоки реформи, просто няма мандат – четирипартийно е, четири формации участват в него. За да имате мандат за дълбоки, ако щете и конституционни, но не само конституционни реформи, Вие трябва да сте получили много по-силна обществена подкрепа, така беше и 1997 г., и между другото, когато говорим за промяна, да, тогава се състоя истинска промяна – истинска, радикална, дълбока промяна. Но тя беше на базата на това огромно мнозинство от българските граждани, което беше подкрепило тогавашното правителство на Иван Костов. Затова единственият Ви изход, ако искате да правите някакви по-сериозни промени, е да включите в тях и опозицията. Това няма да стане с обиди. Нашата парламентарна група вижда силен знак в номинацията на господин Бойко Рашков като министър на вътрешните работи. Докато този човек е министър на вътрешните работи, Вие няма да можете да разчитате на нашата подкрепа. Това е нашата позиция и това е наше право. В момента, в който преосмислите тази своя позиция, ние можем да разговаряме с Вас и можем да бъдем конструктивни, можем да Ви помагаме за каквото кажете, стига да съвпада с нашата концепция. Ние не сме ляво-либерална формация, имаме дълбоки идеологически различия с Вас и Вие ще го видите. Нашият профил е на дясноконсервативна партия, която защитава преди всичко българския национален интерес, поставя България над всичко

Няма реплики. За изказване – Лена Бориславова, „Продължаваме Промяната“. Уважаеми колеги, скъпи гости! Първо бих искала да благодаря на опитната опозиция, която 12 години ни показа как не се управлява добре и от какви грешки трябва да се пазим. Не искам да отричам добрите неща, които са постигнали, но също така не мога да затворя очи затова, че ни казаха как се крадат 85 милиона в община Варна, затова, че могат да се изтеглят 57 милиона в кеш за строежа на магистрала „Хемус“, която не се случи 12 години, и затова как могат да бъдат нарушени множество други закони и да се говори в същото време за върховенство на правото. Българският език познава една фраза: „Крадецът вика: дръжте крадеца!“ Ще се радвам, ако всички ние тук заедно обърнем една нова страница, в която и опозиция, и парламентарно мнозинство се отнасят критично към всяко нарушение и „върховенството“ на закона. Ще се радвам, ако критичността, която ни призовавате по отношение на спазването на законите, приложите спрямо собствените си редици за неща, за които ни осъждат всички европейски и международни партньори. Ще се радвам, ако не спрем нашето еврофинансиране заради това, че 12 години не можем да проведем една и съща съдебна реформа. В същото време искам да заявя, уважаеми народни представители, уважаеми съграждани, че аз и моите колеги приехме отправеното предизвикателство и тежката задача, която ни бе гласувана от българския народ. Да, млади сме и добре осъзнаваме ситуацията, пред която сме изправени. Днес, на 13 декември, сме тук и сме готови. Готови сме да бъдем в тази пленарна зала и да даваме най-доброто от себе си с тези, които искат да подкрепят правилните решения – били те управляващо мнозинство, или опозиция. Готови сме да работим с всеки, който истински милее и желае да направи нещо добро не само за себе си, а и за някой друг. Готови сме да преминем през всички заучени хватки и нападки, жълти новини и откровени лъжи. Готови сме да придадем нов смисъл на понятията „народен представител“ и „отговорен управник“. Чувството не е на трепетно очакване, чувството е на дълбока лична отговорност. Днес гласуваме кабинета Петков. Готови сме. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, скъпи гости! Уважаеми господин Петков – кандидат за министър-председател, днес, на първо място, трябва да Ви пожелая успех! Ако ме подозирате, че политическият интерес минава през Вашия неуспех, нека да припомня, че преди да бъда политик, аз съм български гражданин и аз искам българското правителство да се справя и България да се развива. Затова аз днес обещавам да Ви помагам – ще посочвам всяка Ваша грешка, ще предлагам алтернативни решения, ще полагам усилия да Ви зареждам с максимална доза реализъм. И го казвам съвсем добронамерено, защото една от най-страшните политически болести е загубата на връзка с реалността. Ще задавам въпроси. Всичко това е гаранция за едно по-добро управление, макар че на ниво структурни предпоставки такива гаранции няма. Това не е коалиция, която се базира на сходни цели и приоритети, в нея няма идеологически сходства. Даже напротив, има антагонизъм и да не коментираме, че има политически сили, които нямат ясна идеология. Ако има спояващ елемент в тази коалиция, това е омразата. Просто Вие всички заедно не харесвате някой друг – и това е напълно достатъчно, признавам. Това е напълно достатъчно да сформирате правителство. Големият въпрос е дали ще бъде достатъчно да управлявате, и то добре. Няма нищо по-лошо от непоискана подкрепа и непожелан съвет. Затова днес съвети няма да Ви давам. Още няколко неуместни неща, неуместни, защото ги казвам с цел в близко бъдеще да ги повторя и да напомня какво съм казал. Първо, разчленяването на държавните структури, за да напаснат на коалиционните договорки, е грешка. Това е грешка. Основаването на една фирма е много кратък процес – може би е хубаво да бъде още по-кратък, но създаването на една публична институция отнема месеци – министерство, агенция, за съжаление, понякога отнема и повече от месеци – половин година. Абсолютно е разбираемо желанието Ви за оглавяване на държавния апарат. Повтарям, това е нормално, без значение дали ще го наречем изчегъртване, или промяна. Ако мен ме притеснява нещо тук, желанието българската държава да се преоснове за четвърти път – това е притеснителното. И да напомня, че ние партии имаме много и всяка е алтернатива на другата, но нямаме алтернативна държава, имаме само една. Това, че обещахте всичко на българите – всъщност не всичко, отбелязвам, че липсва амбицията за пилотиран полет до Луната и близки планети. Но това, че обещахте всичко на българите, е грешка. Моят политически опит показва, че когато обещаеш всичко, от тебе ще искат два пъти по всичко – особеност на народа Вашата самоувереност е впечатляваща – и го казвам с добро, защото в тежки моменти единственото, което ще Ви дава опора, е вярата във Вас самите. Но не забравяйте, че няма човек, който винаги за всичко да е прав. Няма! И аз не съм. Историята го показва. Вие ще управлявате сложна коалиция, съставена от четири партии, някои от които сами по себе си са коалиции. Разминаванията в позициите на партиите са неизбежни – дори ще има конфронтация, и това е нормално. Сложното е, че отговорен за търсенето на решения ще сте Вие. От това личи авторитетът, от това личи силното лидерство. Ако имате слаби министри, те няма да бъдат проблем на партиите, които са ги излъчили, те ще бъдат Ваш проблем. И много се надявам, както казвахте, може би е цитат, да измъкнете България от лапите на корупцията. Корупцията е проблем за българското общество и държава повече от столетия. Много се надявам, докато я измъквате, тя да не се озове в омаята на илюзиите или в царството на хаоса. Днес бях длъжен да Ви предупредя за всичко това. Днес съм длъжен да Ви пожелая успех. И днес съм длъжен да гласувам против, защото, когато всички мислят по един и същи начин, това е сигурна гаранция, че някой не мисли. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Дончев! Омразата не е порок, но това не е единственото нещо, което ни обединява. Коалицията е обединена от желанието да промени нещо в позитивна насока. Благодаря.

Не знам в класическата теология дали омразата е порок. Не съм склонен да споря по тази тема. Големият проблем с омразата знаете ли какъв е? Че омразата не е цел, тя е липсата на цел.

Благодаря, господин Председател. Обещавам да бъда кратък.

и всякакви други такива хубави приказки, че били четири несъвместими партии, че това, което в момента се гласува като кабинет, било орел, рак и щука. Пропускам ли нещо? ли нещо? Че ние сме хора, които насаждат страх, че ние ще размажем опозицията и че ситуацията е неприятна според господин Чолаков. Господин Биков се притеснява от реваншизъм. Помоли ни да не сипем обиди и ни помоли да не влизаме в конфронтация. Нещо пропуснахме ли от днешния дебат? дебат? Обещавам да не сипя обиди и да не влизам в конфронтация. Може би колегите от ГЕРБ не са разбрали – искам да обясня ясно какво стои в основата на тази коалиция. В основата на тази коалиция стои дълбока антикорупционна програма. Дълбока антикорупционна програма, която е достатъчно необходима, и толкова необходима на българското общество, че партии, които с десетилетия седят в различния спектър от най-ляво до най-дясно, са готови да загърбят собствените си интереси, за да се проведе тази дълбока антикорупционна програма. В основата на тази коалиция пред погледа на всички български граждани четири много различни партии, както Вие споменахте, загърбиха различията и потърсиха общото. Общото, за което всички ние можем да се обединим, в името на което ние ще работим в следващите четири години, така че не само да се спре корупцията, но да подсигурим достойни старини за нашите пенсионери, да подсигурим добре заплатени работни места и развитие на нашата икономика, да си оправим образованието, което е затънало през последните 12 години, и да изградим страна, която не седи по срамните списъци на света, като „Магнитски“, а страна, която е на първите места по иновации, по култура, туризъм, спорт, във всяка една област, и държава, с която всички ние да се гордеем. Това е общото на тази коалиция. Ако то не Ви харесва, не гласувайте за нея.

Благодаря Ви, господин Василев. Реплики? Няма. Други изказвания? Приключвам дебатите. Преминаваме към гласуване на точките от дневния ред. На първо място:

Може би лесното да се обясни защо си гласувал против кандидатурата на господин Кирил Петков за министър-председател на България е да кажеш, че човек, съзнателно нарушил Конституцията, не би трябвало да бъде премиер на една страна и че това е лошо начало на един политически път, който обещава върховенство за закона и на правото. Аз обаче ще бъда искрен и ще Ви кажа защо всъщност гласувах против, донякъде в отговор и на емоционалното изказване по време на дебатите на моя приятел господин Христо Петров. Гласувах против това правителство, този министър председател, по една проста причина. Защото е червено. Защото то е дело на червения президент на Република България господин Румен Радев. Защото то включва в себе си червената Българска социалистическа партия, която никога не се отказа от комунистическото си минало.

Защото в политиката, дами и господа, има ляво и дясно, има синьо и червено, и тези, които застанахте от лявата страна на българския политически разлом, трябва и ще платите политическата цена за това. Благодаря Ви.

изказващия се преди мен колега, който обиди и министъра на вътрешните работи, и председателя на парламентарната група на БСП, и други присъстващи в залата. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Затова моля да приложите Правилника стриктно, така както сме го приели, и да отстраните от залата

никого, но апелирам за придържане към добър тон. Това е. Благодаря Ви. Преминаваме към гласуване на втория „Проект!

Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, петима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства. 2. Министерствата са: Министерство на финансите; Министерство на икономиката и индустрията; Министерство на околната среда и водите; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на вътрешните работи; Министерство на външните работи; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на отбраната; Министерство на правосъдието; Министерство на образованието и науката; Министерство на здравеопазването; Министерство на културата; Министерство на земеделието; Министерство на транспорта и съобщенията; Министерство на иновациите и растежа; Министерство на електронното управление; Министерство на енергетиката; Министерство на туризма и Министерство на спорта. 3. Преобразуват се: Министерството на земеделието, храните и горите в Министерство на земеделието; Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията; Министерството на младежта и спорта в Министерство на спорта; Министерството на икономиката се разделя на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа. 4. Създава се Министерство на електронното управление. 5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и преобразуването на министерства, включително функциите им.“ Колеги, моля, гласувайте.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, господин Президент, госпожо Вицепрезидент – ще съкратя – уважаеми колеги! Честито на господин Петков! Нямаше как да не взема думата.

Създадохте най голямата структура. Честито! Само правителството на Луканов е било с един министър повече от Вас. Честито! Но това нямаше да е от значение, ако беше създадено на принципна основа. Ако беше създадено с цел да има по-добро, по-качествено управление, повече контрол и всичко това, за което Вие декларирахте тук, че се стремите. Много пъти декларирахте, че това правителство няма да бъде на квотен принцип. Само че, колеги, то е точно квотно. Очевидно е раздробяването, прехвърлянето на структури от едно министерство на друго, към министър-председател, без никаква логика. Или може би само логиката: защото Министерството на земеделието например не е попаднало при точния коалиционен партньор и затова Агенцията по горите и Агенцията по безопасност на храните ще бъдат към министър-председателя? Няма друга логика. На мен ми е много чудно какво ще прави заместник министър председателят по ефективно управление? То по-скоро ми е ясно може би какво ще прави, но какво ще прави министърът по електронно управление, при положение че заместник министър председателят по ефективно управление ще се занимава с регистрите? С регистрите! И каква е причината, и защо не всички регистри са към него?! Да не би пак, защото част от министерствата попаднаха при неточния коалиционен партньор и затова трябва да бъдат към заместник министър-председател към „Продължаваме Промяната“?! Отново ще приключа с това: нито по-качествено, нито по ефективно, а напротив – блокаж на работата за минимум шест месеца, раздуване на политическите кабинети до невиждани дори по времето на тройната коалиция висоти и напасване на квотния принцип по някакви преговори. Не знам къде са водени, но със сигурност не са били в мола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

Къде е Европа в тази структура? При господин Асен Василев, доколкото разбрах, отидоха еврофондовете, но Европа, както знаем, не е само пари. Тук основният въпрос е: къде отива всъщност участието на България в Европейския съюз? Къде отива по-доброто нещо, което обещавахте всички Вие, между другото, в кампанията си – качествено нов модел на участие на България в Европейския съюз, а в момента той липсва в Министерския съвет? Второто нещо, което за мен липсва, това е думата „младеж“. Къде отидоха младежките политики? В продължение на много десетилетия хиляди млади хора са отдали часове и години от живота си в борба да бъде изведена младежката политика в основна за държавата, а в момента тя просто изчезна. Нито като агенция, нито като част от министерство – никъде, просто няма младежка политика. По-голямото ми опасение впрочем не е в този състав, а е в коалиционното споразумение, което подписахте всички партии. И то е в една част – че всички държавни болници отиват към министъра на здравеопазването. Сега има четири държавни болници, които не са към министъра на здравеопазването. Това са МВР болница, Транспортна болница, Спортна болница и Военномедицинска академия. Ако за първите три мисля, че министрите с драго сърце ще се отърват от тях,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Днес затвори сергията за продаване на розов захарен памук. Гласувах против, защото досега на практика говорихте едни много прекрасни пожелания, които бихте искали да се случват в България. Загадка за цялото общество е как ще превърнете тези сладки и купешки приказки в реалност. Приоритет, очертан като спешна мярка от господин Петков, е преодоляване на ковид кризата. Отново прекрасно пожелание, дори задължително за пред хората. Каква обаче е реалността? Думичката „ковид“ отсъства както в споразумението от над 100 страници, така и в законодателната рамка. Ковид кризата отсъства от сектор „Здравеопазване“ в подписания от коалиционните партньори документ. Гласувах против, защото реформирате структурата на Министерския съвет, уважаеми колеги. Промяната се изразява в нещо много просто – концентрация на цялата финансова мощ на държавата в ръцете на премиера Петков и партньора му господин Василев. Централизирате целия портфейл на България в ръцете на двама души. Подписали сте точно обратното за децентрализация и свобода на разпределение на бюджетни средства. Казано с прости думи: всички пари и ресурси ще са съсредоточени на едно място. Уважаеми колеги партньори на ПП, ще чакате плодове на работата си в обран бостан. Не се опитвайте да превърнете държавата в корпорация, хедж фонд или фирма. Държавата е сложна конструкция, която има собствена и уникална логика на управление, и най-важното – принципи, вплетени в българската Конституция,

РЕШИ: 1. Избира: Асен Васков Василев – за заместник министър председател по еврофондовете и министър на финансите; Калина Бориславова Константинова – за заместник министър председател по ефективно управление; Корнелия Петрова Нинова – за заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията; Борислав Димитров Сандов – за заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите; Гроздан Спасов Караджов – за заместник министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството; Бойко Илиев Рашков – за министър на вътрешните работи; Теодора Димитрова Генчовска – за министър на външните работи; Георги Янчев Гьоков – за министър на труда и социалната политика; Стефан Динчев Янев – за министър на отбраната; Надежда Георгиева Йорданова – за министър на правосъдието; Николай Денков Денков – за министър на образованието и науката; Асена Христова Сербезова – за министър на здравеопазването; Атанас Петров Атанасов – за министър на културата; Иван Валентинов Иванов – за министър на земеделието; Николай Йорданов Събев – за министър на транспорта и съобщенията; Даниел Максим Лорер – за министър на иновациите и растежа; Божидар Пламенов Божанов – за министър на електронното управление; Александър Ангелов Николов – за министър на енергетиката; Христо Танчев Проданов – за министър на туризма, и Радостин Петев Василев – за министър на спорта. 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 244 на Президента на Република България от 14 септември 2021 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 77 от 2021 г., са прекратени.“ Колеги, моля да гласуваме Проекта на решение.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз съм много щастлив! Аз съм много щастлив, че аз в лично качество и моята парламентарна група не участваме в това гласуване и не подкрепихме този кабинет – тази уйдурма! Защо? Поради две причини. Първата причина: аз не искам да подкрепям и няма да подкрепя кабинет на Румен Радев. Да, Вие ще кажете, че това не е вярно, само че самият факт, че в този кабинет участва Бойко Рашков, означава следното: или сте много наивни, или играете една добре прикрита игра. Заради това, както и моите колеги казаха преди малко: ние няма как да подкрепим едно такова правителство! Ама, колеги, да Ви кажа откровено – ние и не искаме! (Реплики,

в измама, в това, че нарушавате Конституцията?! Как за два-три дена се разбрахте, колеги? Как БСП и „Демократична България“ участват в едно правителство? По принуда, колеги, отговорът е принуда, защото видяхте последните два избора, които се провалиха в опита си да съставят правителство, че ще бъдете наказани и тази принуда днес Ви накара да направите

Процедурата ми е кратка. Защо гласувах против състава на този Министерски съвет? Първо, като дясноконсервативен политик няма да мога да си простя да подкрепя ляво-либерално управление, което е представено днес на българския парламент. Второ, голяма част от състава на новия кабинет е част от служебните правителства на Румен Радев, които завещаха на България не една, не две, а три кризи – здравна, икономическа и енергийна, колеги. Трето, в новата коалиция, прокламирана с разбирателство и така нататък, само ще Ви припомня едни думи: „Асен Василев е откраднал интелектуална собственост, не може да бъде министър!“ (Шум и Това са думи, изречени от тази трибуна в Четиридесет и шестото народно събрание от един от настоящите коалиционни партньори. Който иска, може да провери. По мой спомен – господин Тошко Йорданов. Желая Ви успех искрено като български гражданин, но се съмнявам в него, за съжаление. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Заповядайте.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

че нашите избиратели очакват от нас да действаме така, както биха действали, ако са на наше място. Не мога да подкрепя кабинет, който внесе актуализация на бюджета с ясно съзнание, че няма да получим парите от Европа по Плана за възстановяване, гарантирайки ни един дефицит. Не мога да подкрепя кабинет, който изряза санирането на еднофамилните къщи. (Шум и възгласи от който насочи средства, уважаеми господин бъдещ Премиер, бяхме заедно с Вас на Комисия по европейски въпроси, Вие с ясен сигнал, вдигайки пръст, ми казахте, че сте за прехвърляне на средствата от мегаголемите фотоволтаични паркове, гарнирани с батерии, към българския бизнес, да стигнат до покривите на българските предприятия, не да бъдат по полята като инвестиции на чуждестранни компании. Надявам се поне това да бъде изпълнено. Връщането на еднофамилните къщи като допустими за саниране е основен приоритет на всички политически партии, надявам се и в бъдещото правителство да залегне. Няма как тези 12 милиарда, които ще получим, да не стигнат, на първо място, до българските граждани, до българския бизнес и не на последно място – до българските местни власти, които също страдат от високите цени на електроенергията, от ковид кризата. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Станков. Моля избраният министър-председател и избраните министри да заповядат на парламентарната трибуна за полагане на клетва.

и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“